2018 г.: „1. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители – Даниела Дариткова и Данаил Кирилов, 19 януари 2018 г. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Вносител – Министерският съвет, 31 октомври 2017 г. Приет на първо гласуване на 21 декември 2017 г. 2017 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците. Вносител – Министерският съвет, 4 декември 2017 г. 4. Второ гласуване на Законопроекта за пазарите на финансови инструменти. Вносител – Министерският съвет, 24 октомври 24 октомври 2017 г. Приет на първо гласуване на 13 декември 2017 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносител – Министерският съвет, 19 януари 2018 г.

11 януари 2018 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Вносител – Министерският съвет, 2 януари 2018 г. – точка първа за четвъртък, 1 февруари 2018 г. 2018 г. 8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавните такси. Вносители – Михаил Христов и Крум Зарков, 22 ноември 2017 г. Приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Вносител – Министерският съвет, 2 януари 2018 г. – точка първа за петък, 2 февруари 2018 г. 10. Парламентарен контрол, включващ: 10.1. Разисквания по питане № 754-05-57 от 23 ноември 2017 г. от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници; болници; 10.2. Отговори на въпроси и питания.“ Колеги, по предложение на Председателския съвет преди разискването ще мине

Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, от 5 юли 2017 г., внесен от народния представител Весела Лечева. Госпожо Лечева, заповядайте да представите предложението си в рамките на две минути.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 представители! Няма как да подкрепим предложената Програма и гласувахме „въздържали се“, защото за пореден път виждаме, че дневният ред не включва нашето предложение за изменение и допълнение на Закона за младежта. Затова ще се възползваме от възможността, която ни дава ал. 3 – да предложим отново на вниманието на народните представители изключително важния Законопроект, който касае младите хора и техните младежки организации. Нека само да припомня, че в този законопроект разписано тяхното право за участие при формирането, реализирането и планирането на младежката политика, която е от съществено значение за тяхното развитие. Нека само да припомня на всички народни представители, че това е водеща европейска практика. Сега в хода на Председателството нека да покажем нашата загриженост, най-вече нашата воля и това, че сме европейци, когато говорим за младите хора.

Подлагам на гласуване предложението за включване на този законопроект в седмичната ни Програма. Гласували

Ще Ви запозная със съобщенията за постъпилите законопроекти и проекторешения: 1. Предложение от народни представители за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли Народното събрание на Република България да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие?“. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределено е на Комисията по правни въпроси,

24 януари 2018 г. и Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 29 януари 2018 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. - От Националния статистически институт е постъпила информация за стопанската конюнктура през стопанската конюнктура през януари 2018 г., общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността за декември 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

БСП иска оставката на министъра заради идеологизация на образованието.

сега да се прокламират като борци за деполитизация?! Тези, които след 1944 г. проведоха масови чистки на директори и учители и на тяхно място назначаваха неграмотни хора без гимназиално образование

това другарите отляво няма как да Ви го простят, защото, за разлика от останалите държави от Източна Европа, в които съвременните социалистически партии се разграничиха от комунистическото минало на предшествениците си и дори осъдиха действията им,

масови убийства и концентрационни лагери, унищожаване на възрожденския български елит и национални предателства в услуга на Съюза на социалистическите съветски републики. Очевидно е, че БСП има проблем с отношението си към демокрацията. Колеги отляво, Вие защитавате режим, определен като тоталитарен, наравно с националсоциализма и фашизма, не от нас,

а присъдите на така наречения „Народен съд“ са отменени поради множество процесуални нарушения и липса на доказателства още през 1996 г. от Върховния съд на Република България. Вие отивате дори и по-далеч, като защитавате събития, от които БКП се е отрекла още на Априлския си пленум, тоест днешната БСП е по-антидемократична дори и от късната БКП. Срам и позор! Парламентарната група на ГЕРБ категорично подкрепя министъра на образованието Красимир Вълчев и неговия екип. (Ръкопляскания е основен приоритет на правителството на Бойко Борисов и работата на министър Вълчев до този момент е изцяло в подкрепа на политиките на ГЕРБ. Като най-голямата българска партия в център-дясното политическо пространство и уважаван член на Европейската народна партия, ние няма да допуснем за пореден път преоблечените със съвременни одежди комунисти да прикрият престъпното си минало и да се представят пред бъдещите поколения като демократи и патриоти. Историята трябва да бъде учена такава, каквато е! Защото не може да се търси баланс между жертвите и техните палачи. Само истината ще ни направи свободни! Няколко думи, уважаеми колеги, и към нашите естествени партньори от дясното политическо пространство, обичащи да се кичат със званието „автентични“. Уважаеми приятели, до този момент не само че не чухме подкрепата от Вас за политиките ни по разобличаването на тоталитарния комунистически режим, но и забелязваме едно странно спотайване от Ваша страна. Надявам се, че то не се дължи на партизански гени в ДНК-то Ви, а на разбираемия човешки срам, че за близо три десетилетия съществуване не успяхте да отстоите обективното изучаване на историята.

да обясниш защо, когато от 1997 г. до 2001 г. разполагаше с цялата власт в държавата, така и не пожела да въведеш поне минимална лустрация, както го направиха всички демократични страни от бившия социалистически блок?! Защо не въведе за толкова много години обективно изучаване на историята? Защо не разобличи изцяло доносниците на Държавна сигурност?

но не Ви достигна нито автентичност, нито кураж и се снишавате с надеждата хората да не обърнат особено внимание и да забравят, така както се снишавахте безмълвно, когато вицепремиерът и министър на вътрешните работи през 2010 г. предаде архивите на Държавна сигурност на Държавна агенция „Архиви”, с което ги направи свободно достъпни за гражданите и за всички жертви на комунистическия терор и репресии. И тъй като сме широко скроени демократи (възгласи от парламентарната за пореден път Ви подаваме ръка и Ви призоваваме да загърбим неразбирателствата в миналото и да застанем рамо до рамо в отстояването на каузата за демократизация на България, защото вярваме, че няма по-подходящ момент да застанем твърдо зад европейското бъдеще на родината ни от този, когато сме за първи път председатели на Европейския съюз. А ясното ни бъдеще минава през категоричното изясняване на миналото и рисковете, които крие левият популизъм за свободните хора в държавата! Успех в усилията, господин Вълчев и помнете, че не сте сам, а имате подкрепата на милионите българи, които донесоха 12 национални поредни изборни победи за Политическа партия ГЕРБ! Благодаря, уважаема госпожо Захариева. Господин Жаблянов, заповядайте за декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Най-нормално би било предходната декларация да завърши с разграничаване от цялото ръководство на парламентарната група на ГЕРБ и от ръководството на партията тъй като то е съпричастно в цялата си политическа дейност и в собственото си битие към бившия режим и носи същата отговорност, каквато носят основните дейци и функционери на Българската Следователно трябва да минете през един вътрешен катарзис и да постигнете онази демократична чистота, за която призовахте всички народни представители. По-нататък. Приемаме и разбираме стойността на разделението на властите като гарант за демокрацията, на основните принципи като върховенството на закона и плурализма на мненията. И това беше записано в Конституцията от 1991 г. – оттогава до днес тези принципи са в основата на българския политически живот. Българската социалистическа партия нито в едно свое действие, дори в моментите когато този парламент и най-висш орган на суверена е бил подлаган на – меко казано, незаконни действия, не е прибягвала и не е допускала нарушаването на Конституцията като път към налагане на демокрацията. Това ми се струва една доста перверзна, с извинение за израза, представа за демокрацията – демокрация, която може да съществува въпреки Конституцията, въпреки правовия ред! Това не е демокрация, а както са казали още древните, това е управление на тълпата, но това е нещо съвършено различно. Какво ни дава основание да твърдим това? Със своето решение от вчера Конституционният съд недвусмислено подчерта, че с акт на Народното събрание е нарушен чл. 4 от Конституцията, където върховенството на правовата държава е изведено в абсолют. Конституционният съд подчерта, че с решение на Народното събрание е нарушен един от основните принципи за нашето политическо битие като народни представители, а именно свободният мандат на народния представител. Конституцията от Ваша страна, от страна на мнозинството, беше извършено умишлено с намерението да се спаси дискусионната политическа кариера на господин Делян Добрев, който и до днес, кой знае защо, стои в Народното събрание. С внасянето на нашето искане до Конституционния съд поискахме конституционните съдии, които не могат да бъдат заподозрени в каквато и да било преднамереност, да се произнесат по решението, инициирано и наложено от мнозинството. Отговорът е ясен – това не е позиция на БСП, това не са някакви хора от улицата, които са порицали решението на мнозинството. Това е решение на една от висшите институции в Републиката, което издава цялото отношение на Вашата партия, и на режима, който налагате от 10 години в България по отношение на всички останали легитимни държавни институции отношение на неглижиране на правото, на Конституцията, на върховенството на закона, на плурализма, на всички форми на граждански и политически свободи, установяването на един полуличен режим, който не може да бъде скрит дори зад интензивния парфюм на Европредседателството.

като един от авторите и като един от стожерите на конституционния ред в Републиката, искам да призова мнозинството от името на БСП и на всички убедени конституционни демократи в България, да не разграничават Конституцията и демокрацията! Да разберат, че демокрацията и върховенството на закона са взаимно, неразривно свързани и по никакъв начин тяхното и което и да било друго мнозинство не може да бъде поставяно над Конституцията. Ако Политическа партия ГЕРБ и нейното ръководство разберат тази проста аксиома на демократичния политически живот, ще влязат в рамките, в добрите европейски практики на дясноцентристките партии и ще се превърнат в една автентична проевропейска партия, която е такава по съдържание, по практика, а не само в името си. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от Лично обяснение? Господин Добрев, заповядайте – лично обяснение. По начина на водене. други колеги, да ги засягат в процедура от името на парламентарна група, за да не могат тези колеги – в случая аз, да вземем лично обяснение. Правя Ви остра забележка за това да спазвате Правилника и да не позволявате това да се случва друг път.

на „БСП за България“.) Господин Добрев, правя Ви забележка – не трябваше да говорите към колегите, а към мен. По начина на водене – госпожо Дамянова, заповядайте.

По времето, когато госпожа Захариева четеше декларацията на ГЕРБ, Вие допуснахте изключителен шум в залата, в лявата й част, блъскане по банките. Колеги, Народното събрание е институцията с най-нисък рейтинг в нашата страна. Само че всички ние заедно работим за това този рейтинг да бъде на това ниво! Госпожо Председател, нека да следим не само за реда, но и за поведението на народните представители. Защото, колеги, всички имаме претенциите да не бъдем лицемери, да бъдем истински. Ами, Вие не бъдете лицемери! Приемете истината! Ние сме тук, в Народното събрание, за да назоваваме нещата с истинските им имена, да търсим решения.

Народните представители трябва да спазват… Да, към Вас, госпожо Председател – да обърнете внимание на народните представители, че законите в тази страна трябва да се спазват! А много ясно законът казва, че комунизмът е обявен за престъпен през 2000 г.

всички да четем Правилника. Там в чл. 54, ал. 6 пише, че: „Веднъж на заседание председателят дава думата на на председателите на парламентарни групи, на техните заместници или упълномощен от тях по време на заседанието народен представител по въпроси извън обсъждания дневен ред“. Винаги обаче, когато има декларация, емоцията надделява. Затова Ви моля да бъдем малко по спокойни, да изслушаме обратното мнение или мнението на колегите си. Ще взема предвид Вашите забележки. Благодаря Ви. Продължаваме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19 януари 2018 г. На свое заседание, проведено на 24 януари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19 януари 2018 г. Законопроектът беше представен от господин Данаил Кирилов, който отбеляза, че с него се предлага закупуването на лекарствени продукти от лечебни заведения за болнична помощ, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина да се изключи от приложното поле на Закона за обществените поръчки. Със Законопроекта се цели осигуряването на навременно лечение на пациенти, чиито заболявания са без налична терапевтична алтернатива на територията на В обсъждането взеха участие народните представители Пенчо Милков и Емил Димитров, които изразиха подкрепата си за внесения законопроект. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 18 гласа без „против“ и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Анастасова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

внесен от Даниела Дариткова-Проданова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г. На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Даниела Дариткова, която информира народните представители, че с предлаганата нормативна промяна се цели изключване от приложното поле на Закона за обществените поръчки – ЗОП, на закупуването на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от лечебните заведения за болнична медицинска помощ. Законодателната инициатива отговаря на необходимостта от уреждане на проблеми, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки по отношение на лекарствените продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Поради липсата на съответна норма в Закона, осигуряването на навременно лечение на пациенти, чиито заболявания чиито заболявания са без налична терапевтична алтернатива в България, сериозно се затруднява и забавя във времето. В списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се включват лекарствени продукти, които са разрешени за употреба в страна – членка на Европейския съюз, разрешени са за употреба по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, но не се разпространяват на българския пазар и които са необходими за конкретен пациент, лечението на чието заболяване е без алтернатива в България. Тези лекарствени продукти се прилагат предимно за лечение на редки заболявания, при които започването на адекватна терапия не търпи отлагане във времето, което от своя страна налага осигуряването на необходимите медикаменти в изключително кратки срокове. Доктор Дариткова уточни, че допълнително се затруднява процесът по прогнозиране и планиране на обществена поръчка за закупуването на посочените лекарствени продукти поради спецификата и честотата на разпространение на тези заболявания, както и поради необходимостта списъкът с лекарствени продукти по чл. 266, ал. 2 от ЗЛПХМ да се актуализира при промяна на регистрационния статус на лекарствените продукти и в зависимост от нуждите на лечебните заведения и техните пациенти. В заключение, доктор Дариткова изтъкна, че лекарствените продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ, не подлежат на ценова регулация от държавата и в повечето случаи имат един или много малък брой доставчици, което само по себе си изключва наличието на конкуренция между тях. Този факт до голяма степен обезсмисля провеждането на обществена поръчка, чиято цел е в условията на пазарна конкуренция да бъде осигурена доставка на стоки, услуги или строителство при максимално изгодни условия. Тя поясни, че провеждането на обществена поръчка за закупуване на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ, въпреки съкратените срокове при спешно възлагане, предвидени в Закона за обществените поръчки, оказва изключително неблагоприятно влияние върху здравословното състояние на пациентите, нуждаещи се от незабавно лечение. Заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков изрази подкрепа за разглеждания Законопроект, с който се предлага закупуването на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, да се изключи от приложното поле на Закона за обществените поръчки. Той благодари на вносителите за законодателната инициатива и уточни, че приемането на предлаганото допълнение в чл. 13, ал. 1 от ЗОП ще гарантира осигуряването на навременна лекарствена терапия на пациенти, чието лечение е без налична алтернатива в България. Председателят на Българския фармацевтичен съюз професор Илко Гетов информира народните представители, че представляваната от него съсловна организация изцяло подкрепя предложената нормативна промяна. Той посочи, че към момента в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти са включени 37 международни непатентни наименования с около 70 търговски марки, което при над 7000 разрешени за употреба лекарствени продукти в България е изключително ограничено като бройка. Професор Гетов изтъкна, че в голяма част от случаите за закупуването на лекарствените продукти не се разходват публични средства, а се търсят и използват алтернативни източници на финансиране. В писменото становище на Център „Фонд за лечение на деца“ и на Конфедерация на независимите синдикати в България се посочва, че приемането на Законопроекта е обосновано, навременно и необходимо. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха единодушна подкрепа за предлагания Законопроект и поставиха конкретни въпроси относно годишния брой пациенти, чието лечение е без алтернатива в страната, предвидените контролни механизми при включване на лекарствени продукти в списъка, възможностите за публично оповестяване на списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и относно въздействието върху държавния бюджет и бюджета на лечебните заведения за болнична медицинска помощ в резултат от приемането на законодателната инициатива. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 22 „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Дариткова-Проданова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г.“

вече като вносител да представите Законопроекта. 266а, ал. 2, да дадем възможност за осигуряване на навременна терапия, свързана основно с лечението на пациенти с редки заболявания, които са без терапевтична алтернатива в България. Кой е конкретният казус, който ни накара да предприемем тази промяна? Става въпрос за необходимостта от осигуряване на закупуване на необходимите медикаменти за деца с редки заболявания. Тези средства се осигуряват от Фонда за лечение на деца, но закупуването по сега действащите разпоредби става от лечебните заведения след уреждане на обществена поръчка. Обикновено сроковете, в които се реализира обществената поръчка, довеждат до забавянето на лечението на децата, а в случаите става въпрос за така наречените медикаменти „лекарства сираци“, които са на сериозна стойност. При всички положения за закупуването на тези медикаменти се изразходва обществен ресурс. В случая, от гледна точка на грижата за пациента, е много важна навременната доставка на този медикамент и осигуряването на животоспасяващо В този смисъл е необходимо да подкрепите нашето законодателно предложение, защото уреждането и необходимостта от бърза реакция при такива ситуации налага изключването от приложното поле на включените в този списък медикаменти. Поради многото въпроси на колеги за това какъв е механизмът за включване и изключване в списъка на лекарствени продукти, беше ясно подчертано, че изключването касае именно само медикаменти, които са без наличие в нашата лекарствена мрежа, те са разрешени за употреба в друга страна – членка на Европейския съюз. Възможностите за включване в списъка на различните медикаменти са два. Едните са медикаменти, които не се внасят от дистрибутори или от притежатели на разрешителните за употреба на територията на страната. Другата хипотеза е, когато те са изтеглени от българския пазар. Във втората хипотеза обикновено влизат лекарствени продукти, които поради ниската цена стават неизгодни за разпространение на фармацевтичните фирми и затова ги изтеглят от българския пазар, тъй като ние сме страна референт, която с постигането на най-ниска цена влияе върху останалите цени в европейския пазар. В тази ситуация в много редки случаи се налага все пак обществена поръчка, защото цените на медикаментите, които са необходими за конкретния пациент, са относително ниски. В другата хипотеза средствата наистина се плащат през Обществения фонд, именно Фонда за лечение на деца. Всяко едно заявление за такъв медикамент касае конкретен пациент, постъпва от директора на съответното лечебно заведение, задължително минава през санкцията и съгласието на националния консултант по профила на заболяването и е съобразено със становището на Изпълнителната агенция по лекарствата. Има наредба, в която ясно се разписват механизмите, по които се включват или изключват медикаменти в списъка, в който вече подчертах, че има 37 позиции. Според последните наредби на министъра на здравеопазването, две от позициите даже са изключени. Във всяка една от тези заповеди изрично е посочено, че те се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Тоест всякакви съмнения и възможности за злоупотреба са изключени от механизмите, които са заложени както в самия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, така и в Наредбата, която определя възможностите за включване, изключване и поддържане на списъка по чл. 266а. След всичко изложено, наистина смятам, че е изключително важно да подкрепим това изключение от Закона за обществените поръчки, защото то е в интерес на българските пациенти, които са без терапевтична алтернатива в България. В интерес е най-вече на децата, които се нуждаят от навременно лечение на редки заболявания, за които трудно за които трудно може да се предвиди необходимостта от съставяне на определени списъци или заявка на обществени поръчки и това ще допринесе за по-бързата реакция в ситуации, които са критични за здравето на пациентите. Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Уважаеми народни представители, пристъпваме към обсъждане на предложения законопроект. Откривам разискванията. Има ли желаещи за изказвания?

Ние обаче имаме някои опасения, които искам да споделя, и си запазваме правото да направим съответните предложения между първо и второ четене. Първото е, с предлагания законопроект се предлага да въведем друг ред за харчене на публичния ресурс, тоест той да не бъде с обществени поръчки. Сумите, които се харчат, не са толкова малки, в някои случаи те са няколкостотин хиляди лева. Ние разбираме важността от срочността на изпълнение на лечението, на терапията за тези пациенти, но бихме искали да се въведат финансови прагове, в които може процедурата да се осъществи без обществена поръчка, а когато сумите са големи, там вече наистина да има обществена поръчка. Защото не искам темата за корупцията в здравеопазването да става водеща тема от тази трибуна и в нашата страна. На второ място, безспорно трябва да се направят промени, които да облекчат тези болни. Те могат да бъдат много други и ние на Комисия подкрепихме този законопроект. След анализа вероятно ще се въздържим днес на гласуването и ще видим в крайна сметка какво ще влезе за второ гласуване и ще вземем нашето окончателно решение с ясното съзнание за важността на този акт за болните.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми колега Йорданов, вземам реплика поради следното: главно искам да се позова на дебата, който сте водили в комисии и с оглед Вашето изявление за предложения между първо и второ четене, като моята молба е да оттеглите това изявление, ще обясня защо. Смятаме, че дебатът, който сте провели, е бил достатъчно съдържателен, включително и обяснителен за механизма. Аз също не бях в течение в отделните детайли, но от представянето на д-р Дариткова се ориентирах много ясно за двете хипотези, в които възникват такава нужда и необходимост. Също така искам да подчертая, че в огромната част от случаите иде реч за лекарствени средства, чиято стойност надали влиза в нивата на стойностите, където са праговете за провеждане на обществени поръчки, тоест тук и целесъобразността такава допълнителна процедура е спорна, отпада. По отношение на механизма и на списъка смятам, че има достатъчно гаранции този механизъм да бъде гарантиран на административно и на централно ниво, така че в списъка да бъдат действително лекарствени средства, които нямат алтернатива по една или друга от причините. Затова моята молба е следната, тъй като смятах изрично като вносител и като председател на водещата комисия да направя предложение по чл. 80, ал. 2 от Правилника, молбата ми е

Уважаеми доцент Йорданов, ако наистина имате някакви финансови параметри, които искате да вложите, моля да ги изкажете, но аз искам да предупредя каква е опасността от това, което заявихте. Не може да се предвиди на каква стойност е медикаментът, необходим за нововъзникнало рядко заболяване – сега открито, защото знаете, тези казуси не могат да бъдат по никакъв начин планирани. Стойността на тези медикаменти варира то влиза понякога в обсега и в повечето случаи на праговете, които са определени от Закона за обществените поръчки по принцип, но определяйки някакви прагове от Ваша страна, Вие ще дискриминирате пациентите. По какъв начин ще решите, че на едни пациенти, на които стойността примерно е над 100 хил. лв., трябва да се прави обществена поръчка? Ще забавите лечението по този механизъм, защото именно това е целта – обществените средства така или иначе ще бъдат похарчени! Тук факторът време е решаващ за полезността на действията, които извършваме по отношение на терапията на конкретния пациент. Забавянето за едни пациенти ще означава увреждане и риск за живота, ускоряването за други ще означава възможност за терапия в момента, която им дава по-голям шанс за преживяемост. Редно ли е народните представители да правят такава дискриминация? Смятам, че ние бяхме достатъчно изчерпателни, когато се мъчим да Ви убедим, че подозрителността Ви не е оправдана. Във всички случаи тези средства, особено когато се плащат през Фонда за лечение на деца, минават през всички механизми на одобрение – от една страна, от Фонда, от друга страна, от конкретното лечебно заведение, националният консултант по профила, министърът на здравеопазването, който включва медикамента.

Мисля, че така оставаме с неяснота какво целим с този законопроект. Какъв е проблемът сега? Не толкова финансовите прагове. Проблемът сега е, сега е, че болниците са принудени да извършват разделяне на поръчка. За какво става дума? В началото на годината всяка болница си прави обществена поръчка за необходимите медикаменти, които тя ще използва през годината. Втора поръчка тя вече няма право да прави, защото това се тълкува като нарушение. Когато дойде Агенцията за финансови проучвания, тя казва: „Вие сте извършили нарушение, Вие разделяте поръчката с цел облагодетелстване.“. Сега с Вашия Законопроект ние точно това се мъчим да избегнем – окей, така е. казахте, че много медикаменти изчезват от пазара. Нашето опасение е, че ще се получи един поток от медикаменти, които прескачат от нормалния списък към този списък и тук ние нямаме ефективен контрол, който да регулира този процес, защото може абсолютно преднамерено определени медикаменти, особено на голяма стойност, да изчезнат от нашия пазар и да бъдем принудени да ги вкараме

Ви, господин Председател. Ние действително имахме, уважаеми колеги, една доста продължителна дискусия по проблема, който се представя от вносителя в Здравната комисия. Тук искам да призова уважаемия господин Кирилов, тъй като разбрах от неговото изявление, че той вероятно ще предложи второто четене да мине веднага след първото, поне така беше насочено неговото изказване внимателно да премисли своето предложение и да имаме още едно осмисляне на това предложение за промяна в Закона, тъй като безспорно идеята на вносителите е Но като човек, който е работил много години с този списък, искам да споделя пред Вас кои са основните опасности, които съществуват при така взетото решение и какви бяха аргументите, които ние изложихме пред Здравната комисия и нашите предложения във връзка с тези аргументи. На първо място, този списък – нека да бъдат наясно всички, които се интересуват от промяната в Закона, внесена от вносителите, се утвърждава един път годишно, действително с участието на националните консултанти в отделните области. Той се парафира от принципала на Министерството на здравеопазването и след това вече действа през цялата календарна година до неговото реновиране през следващата. Това обаче означава, че като изключим хипотезата за отпускане на средства от Фонда – и това ние много добре споделихме с колегите в Здравната комисия, всички останали средства, които се изразходват за закупуването на тези медикаменти, отиват за сметка на лечебните заведения, които ще ги закупуват. И тук нека да разберат уважаемите народни представители, че въобще не става дума само за деца. Много болници, които са профилно насочени към лечението на относително по-редки заболявания, няма да ги изреждам пред Вас, се занимават с този проблем и оттам идва един следващ проблем, който моля много внимателно да чуете всички, за да преосмислите възможността толкова бързо да преминем през първо и второ гласуване. Медикаменти по редица съображения и по редица взаимоотношения от световната фармацевтична индустрия в даден момент се монополизират от една фармацевтична фирма. Това не са нови молекули. Тезата, че това са лекарства „сираци“ не е вярна. Съществуват много лекарствени средства, които отдавна са излезли от принципа на своето състояние да бъдат нови, но по едни или други причини те се монополизират от една фармацевтична фирма, която ги предлага. Тя ги изтегля от регистрация в Република България, тъй като тук пазарът е много малък и тогава съществува възможност, дори да е един дистрибуторът, дори да са двама дистрибуторите, при споразумение между тях и при взаимоотношенията им с болнично заведение, те налагат цена и това е практика. Аз мога да Ви цитирам лекарствени средства, за които съм бил принуден да плащам 20, 30, 40 пъти по-висока цена. Това си е политика на фармацевтичните фирми и на дистрибуторите, които се възползват от това. По този начин например мога да дам нещо, което всеки от Вас е ползвал в своята практика – една ампула натриев бикарбонат, която е съвсем елементарно медикаментозно средство, повиши своята цена около 40 пъти през последните… Същото нещо се случва и с лекарствени средства, които са в този списък по чл. 266а, тоест създава се възможност самите дистрибутори да налагат цените, тъй като уважаемата д-р Дариткова сподели, че тези цени не подлежат на ценово регулиране, тези медикаменти не се разпространяват на територията на Република България, тоест те налагат своите цени на този, който е принуден да ги закупи в интерес на пациента. И в този смисъл нашето конкретно предложение беше – и моля народните представители и вносителите да се вслушат в него, прерогативите за закупуването на тези медикаменти по чл. 266а да бъдат предоставени конкретно с това предложение в ръцете на Министерството на здравеопазването, тъй като то е институцията, която може чрез конкретни действия при съдействие на отдела за правни референции и промяна на други закони, което няма да отнеме толкова време при добро желание на вносителите, и със съдействие на Здравната комисия, да създаде условия Министерството на здравеопазването да закупува тези медикаменти. По този начин, първо, да не товари болничните заведения, които са извън опеката на Фонда за лечение на пациенти до 18-годишна възраст и, второ, най-вече да има възможност да избегне натиска – ценовия натиск на съответния дистрибутор. Благодаря Ви, господин Председател.

колеги народни представители! Мисля, че уважаваният от мен професор Михайлов пропусна нещо важно, което обсъждахме, защото обсъждането продължава, разбира се, до първо четене, а сега е в зала. Има нещо, което не бе обсъдено и на Комисията. След като за предната година случаите са 37, ние не се ли напрягаме за твърде много неща, включително нови заболявания, да лекуваме в България? Ако ние сме частна структура и трябва да си пазим много добре парите, какво пречи в лицето на Министерството на здравеопазването да сключи договор с такива клиники, които имат опит в лечението на такива сложни и нови рядко срещани заболявания, има опит с тези нови молекули и вместо ние за за тези, пак казвам малко случаи, да се напрягаме да ги развиваме в България, ние директно тези пациенти да ги изпратим в чужбина да се лекуват? Не говоря за многото пари, с които сме задължени и сега към външни лечебни заведения, но специално за тези заболявания, и те може да бъдат дори и в даден списък, това можем да го правим – ще ни струва много по-икономично, господин Кирилов. И когато говорим за целесъобразност, това се прави навсякъде – и в икономиката, и в различни структури. Просто този вариант ние като че ли не го обсъдихме. Ето защо ние смятаме, че пак бихме могли да се спрем и на него, и да го обсъдим на второ четене. Затова ние ще се въздържим и смятаме да внесем някои нови допълнения към този закон.

че не става дума за 37 случая в никакъв случай, става дума за 37 лекарствени средства. (Реплика.) Действително, при цялото ми уважение и желанието на колегата да подпомогне дискусията, в множеството от тези случаи няма никакъв смисъл да се обсъжда тяхното транспортиране и сключване на договори за лечение в чужбина. По-скоро моето внимание, което си позволявам да насоча на уважаемите народни представители, е към това, че с предоставянето на изричната възможност в предложението тези взаимоотношения с дистрибуторите или фирмата, която е оторизирана за производство на съответния медикамент, да бъдат извършвани от Министерството на здравеопазването, първо, ще се разтоварят лечебните заведения от разходи, които те трябва да извършват, ако не са покрити от Фонда за лечение, а това не са малко случаи – не са водещите, тези от Фонда за лечение до 18 години и, второ, да не се създава възможност за нелицеприятни практики, които аз лично съм виждал, за съжаление, през своята административна практика като ръководител на лечебно заведение. Благодаря Ви. Следващо изказване? Доктор Джафер, заявявате и потвърждавате желанието си за изказване. Имате думата, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Нямах намерение да се изказвам, но сме много изненадани, първо, от предложението, второ, от развитието на дебата. Уважаеми вносители от ГЕРБ, не бяхте ли Вие тези, които в тази зала седем пъти гласувахте за мораториум върху иновативните медикаменти само преди няколко седмици, с аргумента, че публичните средства в здравеопазването трябва да се харчат съгласно правилата и съгласно обществения интерес? Сега предлагате „къса писта“, по която част от медикаментите да бъдат закупувани от министъра на здравеопазването. ДАНИЕЛА Вие, които казвахте, че трябва да се улесни достъпът на пациентите до медикаменти, днес Ви виждаме разколебани, противно на това, което гласувахте в Здравната комисия. Може би трябва да поясним, за да бъде ясно на всички. Става въпрос за медикаменти, които се разделят на две групи. Една част от тях струват стотинки, левчета, но са изтеглени от българския пазар, защото търговците нямат интерес да ги предлагат тук. Пример – 5 Flurooracil струва 5 лв. С него се лекуват онкологични заболявания, но не се предлага на пазара, защото няма интерес от това. Да, държавата трябва да направи възможното, за да осигури този медикамент на пациентите. Има обаче голяма група медикаменти, които струват примерно 80, 90, 100 хиляди месечно. Ние винаги сме защитавали позицията, че дори да има едно дете с такова рядко заболяване в България, то има право да бъде лекувано с този медикамент, ако медицината, ако иновациите, ако технологиите са намерили това лекарство за това заболяване. Ето защо смятаме, че трябва да се подкрепи направеното предложение и ще го направим с уговорката, господин Кирилов, че трябва да се намери наистина юридически издържаната форма между първо и второ четене, така че да не бъдете обвинявани и Вие, и ние, които ще Ви подкрепим, че правите нещо, което е в противоречие с обществения, с публичния интерес. Благодаря Ви за вниманието.

няма тези иновативни медикаменти, за които Вие споменахте, и недейте да прехвърляте на едните вината, че са настоявали за мораториума, на други вината, че са били против него. Това са медицински средства или молекули, или лекарствени средства, които не са заявени от производителя на българския пазар. Не са нови иновативни средства, до които просто нямат достъп. Ако тръгнем по тази линия и тези иновативни средства се включат в списъка по чл.

Ние подкрепихме предложението в Комисията, но с уговорката, която сега издигаме пред Вас, много точно да се прецизира възможността кой и по какъв начин да закупува тези лекарствени средства, тъй като нито тезата, че става дума за конкретно дете, е вярна, нито тезата, че става дума за стотинки в отделни случаи. Стотинките се превърнаха в стотици левове, за съжаление, по този механизъм. Това искам да кажа като специалист. Затова Ви моля дебатът по-хладен, по-спокоен. Много тръгнахме в детайлизация на всички действия на отделните политически сили. Той е един много професионален проблем, който вносителят е разбрал донякъде, но нека да му помогнем да го изясни и да може да стигнем до края, до едно добро решение. Благодаря Ви. Ви, господин Професор. Втора реплика към изказването на д-р Джафер? Не виждам желаещи. Други изказвания? Заповядайте, д-р Дариткова, за изказване. (ГЕРБ): Уважаеми колеги, заради внушението за подозрение ще се опитам да обясня още веднъж какво се случва с нашето предложение и каква е неговата цел. Така или иначе, когато възникне конкретна необходимост по въпросния чл. 266а, който ще Ви прочета детайлно след малко, се осигурява лечение за конкретния пациент. Обикновено става въпрос за новооткрити редки заболявания, за които до момента не е имало внесен продукт в България. Тези продукти са разрешени за употреба и конкретният пациент със своя статус и с молбата на съответното лечебно заведение подава заявление. За да се ускори процедурата на лечение, ние предлагаме да не се провежда обществена поръчка, когато параметрите на средствата попадат в обхвата на Закона за обществените поръчки, и да му се достави медикаментът незабавно. Обикновено цената не може да бъде дискутабилна, защото тя е определена от притежателя на разрешителното за употреба. Дистрибуторите са един, най-много двама на тези медикаменти. В този смисъл не може да се търси ефектът на по-ниска цена от Закона за обществените поръчки от гледна точка на съхраняването на обществения ресурс. Така или иначе и по досега действащата разпоредба тези средства ще бъдат похарчени, защото ще се проведе процедура и Фондът за лечение на деца в случая ще осигури с обществени средства лечението на пациента. Ние искаме да избегнем фактора време, който може да бъде решаващ за влошаването на състоянието на пациента. Има много такива казуси в работата на Фонда за лечение на деца. Това е целта на предложението ни. По никакъв начин не мога да се съглася с тезата, че изведнъж ще завалят предложения, защото сега ще Ви прочета конкретно чл. 266а. Става въпрос за списък по отношение на конкретен пациент с конкретна потребност, който е верифициран от лечебното заведение – директора му, националния консултант, Изпълнителната агенция по лекарствата,

В този случай и обществената поръчка, щом не се разходва обществен ресурс, е немислима. Аз се радвам, че искате да ни предпазите от затруднения, но искам и Вие добре да осъзнаете, че единствената ни цел е да ускорим и да дадем шанс и възможност да се осигури бърза терапия за пациентите, които имат такава необходимост. Разбира се, важна е мотивацията за съхраняване на обществен ресурс. Когато наистина не беше водеща – при онзи другия дебат, когато едни 25 милиона Ви се струваха незначителен ресурс, затова дайте да си уеднаквим позициите. В интерес на пациента сега искаме процедурата да бъде съхранена това е смисълът на нашето предложение. Сега ще Ви запозная с въпросния чл. 266а: „Чл. 266а. (1) Когато лечението на съответното заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна – членка на Европейския съюз, разрешен е за употреба по реда на този закон, но не се разпространява на българския пазар. (2) Ежегодно по предложение на лечебните заведения за болнична помощ и след становище на съответния национален консултант по профила на заболяването министърът на здравеопазването утвърждава списък на лекарствените продукти по ал. 1, който съдържа следната информация: 1. код по анатомо-терапевтично-химичната класификация; 2. международно непатентно наименование, към което принадлежи продуктът; 3. заболяване по международен код на заболяванията; 4. лекарствена форма и количество активно вещество; 5. допълнителна информация. (3) Списъкът по ал. 2 се публикува на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет. (4) Условията и редът за включване, промени или изключване на лекарствени продукти в списъка по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 9, ал. 1. ал. 1. (5) Лекарственият продукт по ал. 1 се доставя по специална поръчка на лечебното заведение за болнична помощ при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 9, ал. 1. (6) Ръководителят на лечебното заведение по ал. 5 носи отговорност за прилагането на лечението по ал. 1.“ Това е целият чл. 266а, по който ние правим изключения от Закона за обществените поръчки. Много моля наистина да разберете сериозността на този проблем. Разбирам, че имате някакви други намерения за обекта, който ще извършва плащанията, но във всички случаи Ви уверявам, че единственият интерес, от който сме водени, е интересът на пациентите, които се нуждаят от навременна терапия. Надявам се този интерес да води и Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, д-р Дариткова. Има ли реплики към изказването?

основният момент в нашите съображения е насочен към това кой обект ще закупува тези медикаменти. Така, както изчетохте чл. 266а, много правилно прочетохте, че един път в годината се прави този списък и се утвърждава, тоест през тази през тази календарна година никой не може да предположи колко пациенти ще възникнат, какви ще бъдат тези пациенти, какво ще бъде решението на лечебното заведение. Така че не стои тезата правилно, че зад всяко едно такова зад всяко едно такова лекарствено средство стоят отделни пациенти, и този пример Ви го даде д-р Джафер преди няколко минути. Нашето предложение отново, с подкрепа на Вашата теза, е: да се прецизира действително

Уважаеми професор Михайлов, добре е да се запознаете с Наредбата. Предполагам, като бивш национален консултант, че я познавате, защото тя допуска по необходимост за конкретен пациент чрез лечебното заведение през годината да се осигурява медикамент, който е в обсега на чл. 266а. Аз разполагам със заповедите, които са правени от министъра на здравеопазването, по повод на конкретно искане за конкретен пациент. В рамките на 2017 г. списъкът е променян пет пъти, при което имаме не само включване на нови медикаменти, но и изключване на медикаменти от този списък. Така че процедурата тече в две посоки. Когато възникне конкретен случай, Вие много по-добре от мен познавате редките болести в педиатричната практика, а аз знам казуси от практиката на Фонда за лечение на деца, когато пациентът е диагностициран с рядко заболяване и се нуждае от доставка на необходимия медикамент в рамките на месец, за да се запази животът му. Това е смисълът на нашето предложение. Всичко минава през една достатъчно ясна и прозрачна процедура. Всички тези документи са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Може всеки народен представител и всеки гражданин да ги види. Процедурата е достатъчно ясна и касае конкретен пациент във всеки един от случаите. Затова аз вярвам, че ще бъдете

Ние при разглеждането на Законопроекта за допълнение на Закона за обществените поръчки по време на обсъждането в Комисията по здравеопазване подкрепихме, както и сега ще подкрепим предложението, което е направено, с оглед аргументите, които бяха посочени – че своевременно и в кратки срокове трябва да бъдат доставени медикаменти за лечението на пациенти, които се нуждаят от тези лекарства, които вече бяха много подробно описани, не бих искал да ги повтарям. Ние споделяме тези аргументи и аз като лекар бих искал да кажа, че многократно и към мен са се обръщали за подобни лекарства. Виждали сме се в чудо по какъв начин да се доставят тези лекарства, защото става въпрос за здраве, за живот на нашите нашите съграждани, на болни, и в тези случаи ние наистина трябва да реагираме по най-бързия начин. Поддържам предложението, което бях направил по време на обсъждането на Законопроекта в Комисията, а именно всичко това да бъде публикувано. Много коректно беше представено и от д-р Дариткова, че всичко това ще бъде качено на интернет страницата за всеки случай. В момента бих искал да обърна внимание на нещо друго. Нека да направим една ежегодна рекапитулация, тоест да видим за всяка изтекла година точно какъв ресурс, колко случаи са били лекувани и са били доставени медикаменти по този ред, в обхвата на Закона за обществените поръчки. Ще подкрепим и с оглед на това, че по-голямата част от болните са в обхвата на Фонда за лечение на деца. И в такъв аспект ние имаме нашите съображения, но добре е обществеността и всички ние да бъдем информирани в какъв обем, в какъв обхват

Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Дариткова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г.

Законопроектът е приет на първо гласуване. Заповядайте, господин Кирилов.

Благодаря Ви, господин Председател. Нашето предложение при толкова деликатни моменти, които проличаха в дискусиите по този важен за залата и за страната Законопроект за изменение,

че това решаване трябва да бъде изчистено от всички страни. Така че нека да бъдем максимално прецизни, да не се хвърляме, защото пет дни са буквално нищо като възможност за изчистване на всички предложения, за търсене на взаимодействие между отделните закони. да бъдем максимално точни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Михайлов. Ще подложа на гласуване двете предложения по реда на постъпването. Гласуваме предложението на народния представител Данаил Кирилов за съкращаване на срока между първо и второ четене на пет дни. Гласували

Гласували 132 народни представители: за 86, против 32, въздържали се 14. Предложението е прието. Това прави безпредметно предложението, което е в обратен смисъл – за удължаване на срока. Срокът между първо и второ четене определяме на пет дни с току-що приетото решение. Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

господин Величков и госпожа Маринова. Моля, гласувайте.

По § 2 има предложение от народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Член 26 се изменя така: „Чл. 26. Личният състав на съюзническите и/или чуждите въоръжени сили и цивилният компонент при влизане във и при напускане на Република България се освобождават от гранични проверки в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Бих искал да изразя следното становище по отношение на § 2, чл. 26, касаещ личния състав на съюзнически или чужди въоръжени сили – и „цивилният контингент“ е записан тук, но след това се предлага да бъде „компонент“ освобождават от гранични проверки в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи, от такси, визови процедури и от процедурите по регистрация и контрол на чужденците. Намираме това най-малкото за неприемливо, включително с предложението на новия вариант, защото цивилният компонент, уважаеми колеги,

На практика с това предложение, приемайки го, ние узаконяваме нещо, което е в разрез, в колизия с актуализираната Стратегия за национална сигурност в частта ѝ „Защита на националния интерес“, а именно охрана

не мога да се съглася с такава постановка, въпреки че използвам случая, господин Председател, да кажа на председателя на Комисията, че ние след внимателно обсъждане, решихме да подкрепим немалка част от текстовете, с изключение на няколко, по които ще вземем съответното отношение. Не виждаме основание цивилни хора, още повече после ще видите какво представлява цивилният компонент той е толкова широко понятие, „зависимите лица“ – съпруг/съпруга на военнослужещ или на член на цивилния компонент, както и лицата, спрямо които военнослужещите или членовете упражняват родителските, настойнически или попечителски права, или са задължени да осигуряват издръжка съгласно законодателството на изпращащата държава. Освен това, искам да кажа нещо друго.

Нека те да Ви кажат кои са цивилните компоненти на нашите задгранични военни мисии. Има ли такава част, която придружава войската, да не кажа, че се влачи след войската, в някои случаи, включително и жени за развлечения? В нашите контингенти няма нужда от понятието „компоненти“, защото нашите контингенти, отивайки на мисия, всички ги военизират. Дори да отидем на вариант медицински сестри, и те са военизирани за срока на пребиваване в чуждата държава. Искам да Ви кажа и нещо друго. От скромния опит, който аз имам, нашите контингенти, дори военнослужещите, са подлежали на гранични проверки в чужди държави, включително в Република Турция, която е натовска, когато ползвахме турско летище за придвижване до Афганистан, с „Ариана“ – афганистанската авиокомпания, включително и на територията на Афганистан. Тоест тук изключваме една равнопоставеност. Така че по този текст аз изразявам това мнение. Благодаря за търпението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Велков. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, мисля, че това предложение трябва да бъде подкрепено, защото става въпрос за гранични проверки, що се касае за информационните фондове на Министерството на вътрешните работи. Мога да Ви уверя, че този процес продължава изключително дълго, той е изключително строг и започва далече преди цивилния компонент и военните колеги от други държави да влязат на територията на Република България. Знаете, изпращат се предварителни сведения, тези сведения се съгласуват с Министерството на вътрешните работи, има списъци, хора, има изпращаща държава, която носи отговорност за това. После, по време на пребиваването, контролът е изключително строг от Военна полиция, структурите на ДАНС,

Имали сме немалко случаи – изкълчен крак, наранен пръст и така нататък. Контролът е изключително строг и се знае за всеки един служител за какво става въпрос. Да, имало е такъв случай, но той се знае в цяло НАТО.

и в нашите делегации, и тези служители, примерно в Брюксел, спокойно ходят във Франция, пазаруват и се връщат и не влизат в никакви информационни файлове. файлове. Мога да уверя народните представители, че съгласно чл. 19, 20, 21, 27 от настоящия Закон, всички, които извършват престъпление в Република България, подлежат на

Благодаря, уважаеми господин Председател. Преди да направя изказването, бих искал да внеса едно уточнение.

В § 3 в предишния вариант на закона има ал. 1 с две точки. Втората е заповед за индивидуално или групово придвижване, изготвена на езика на изпращащата държава и на английски език. Не мога да си обясня мотивите на вносителя да предложи в новия вариант тази т. 2 да отпадне. Този, който влиза на територията на Република България, представя карта за самоличност или паспорт, съответните атрибути – имена, рождена дата, звание, номер, вид на въоръжената сила, но няма заповед за индивидуално или групово придвижване, изготвена на езика на изпращащата държава. Тоест той може да влезе на територията на България само с документа, без да представя такава заповед, тъй като тя не се изисква, включително от което не може да стане ясно дали той е част от контингент или компонент, или не. Може да влезе и по линията, ако искате, и на контрабанден канал. Аз не мога да разбера мотивите да отпадне тази точка! Защо? Защо се прави това нещо да няма заповед за придвижване? Това е командировъчната заповед,

на § 6: § 6. Създава се Глава пета с чл. 39 – 43: „Глава пета – Влизане, пребиваване във и напускане на Република България на военнослужещи и членове на цивилния компонент на съюзнически и/или на чужди въоръжени сили, които са част от структура на организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, и на придружаващите ги зависими лица Чл. 39. (1) Военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО,

При преминаване на държавната граница на Република България лицата по ал. 1 представят карта за самоличност или паспорт, съдържащ имена, рождена дата, снимка, номер, дата на валидност и органа, издал документа, както и ако има звание и вид на въоръжената сила. сила. (3) Военнослужещите по ал. 1 представят документа по ал. 2 и заповед за индивидуално или групово придвижване, изготвена на езика на изпращащата държава и на английски език. (4) В паспортите на членовете на цивилния компонент и на зависимите лица се отбелязва статутът им на такива. При липса на такова отбелязване при първо влизане в Република България те представят друг документ, издаден от съответните органи на изпращащата държава или на НАТО, на английски език, удостоверяващ техния статут.

Чл. 41. Лицата по чл. 39, ал. 1 за периода на пребиваване в Република България удостоверяват самоличността си с националния си документ за задгранично пътуване и пребиваването си – с карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице, която се издава съгласно Закона за българските лични документи. Чл. 42. Свидетелствата за управление на моторно превозно средство, притежавани от лицата по чл. 39, ал. 1, издадени от изпращащата държава, се признават на територията на Република България. Чл. 43. (1) Табелите с регистрационен номер на служебните моторни превозни средства на структурата на НАТО и/или на изпращащата държава и на личните моторни превозни средства на лицата по чл. 39, ал. 1 се признават от Република България. (2) Служебните моторни превозни средства на структурата на НАТО и/или на изпращащата държава и личните моторни превозни средства на лицата по чл. 39, ал. 1 се регистрират в Република България по искане на съответната структура и/или лица.

В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните допълнения: 1. В т. 8 навсякъде след думите „въоръжените сили“ се добавя „или на цивилния компонент“.

който е на работа в тези сили, и не включва лица без гражданство, лица, които не са граждани на изпращащата държава, както и лица, които са граждани на Република България или имат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор в сила за

Предложението е прието.

1. Създава се чл. 14а: „Чл. 14а. (1) Изискванията на този закон не се прилагат за пребиваващите в Република България военнослужещи и членове на цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както и за техните зависими лица.

България, както и лицата, спрямо които военнослужещият или членът на цивилния компонент упражнява родителски, настойнически или попечителски права или е задължен

Срокът на пребиваването по ал. 1 може да бъде по-дълъг от една година. (3) На лицата по ал. 1 се издава карта по чл. 14, ал. 6 от Закона за българските лични документи със срок на валидност срокът на службата в структурата на НАТО, разположена на територията на

Благодаря ви. Има ли изказвания по предложения текст за § 9?

1. В чл. 14 се създава ал. 6: „(6) На военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както и на техните зависими лица се издава карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице.“

9. номер на национален документ за самоличност; 10. имената на зависимите лица, които пребивават в Република България заедно с лицето; 11. качество (служител в структура на НАТО или зависимо лице).“; б) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.“

7. В чл. 59: а) създават се нови ал. 6 и 7: „(6) На военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и на техните зависими лица се издава от Министерството на отбраната карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице със срок на

5. дата на издаване; 6. дата на изтичане на валидността; 7. органа, издал документа; 8. качество на служител в структура на НАТО или зависимо лице.“; б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

22: „22. „Зависимо лице" е съпруг/съпруга на военнослужещ или на член на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и лицата, спрямо които военнослужещият или членът на цивилния компонент упражнява родителски, настойнически или попечителски права или е задължен да осигурява издръжка съгласно законодателството на изпращащата държава.“

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, бих искал да получим и някои разяснения, които считам, че ще представляват интерес за всички присъстващи тук. Съгласно изискванията на българското законодателство по отношение на издаване на лични документи, включително и на българските народни представители за техните дипломатически паспорти, има задължително изискване за биометрични данни. Тук аз не виждам да има за зависимите лица, примерно някой служител от структура, който е от Свазиленд или пък е севернокореец. Просто искам да получа от господин Гаджев разяснение защо е? Второ, което обещах на председателя на Комисията ген. Попов, запазвайки си правото от заседанието на Комисията, да го попитам сега. При положение, че след няколко месеца, казвам „при положение“,

Ерго, сега в документите за самоличност, в заявките се пише мъж или жена. Ако тя бъде приета, какво ще правим? Какво ще пишем? Или ще променяме този закон сега,

какво ще пишем за „пол“? Защото господин Цветанов преди една седмица ей-там, на ъгъла, каза: „Конвенцията ще бъде приета до една седмица“.

думата за лично обяснение. Все пак трябва да се има предвид, че военнослужещите и цивилни компоненти и зависимите лица, които идват на територията на Република България – те си имат своите лични документи от изпращащата държава. Там, съответно в зависимост дали държавата приема биометрия или не приема биометрия – това са идентификационни карти. Както и да е – това е друго. Колкото до самите реплики относно Истанбулската конвенция, тези спекулации, които продължават до ден днешен относно въвеждане на различни други полове, освен конституционно и биологично определените, само говорят за нивото на дебата. Благодаря.

Аз не приемам квалификации, господин Гаджев, от рода на „все пак“ – казвате: „все пак цивилният компонент има документите на изпращащата държава“. Въпросът ми беше точен и ясен. Тук става въпрос за български документ за самоличност. Защо, след като за всички български граждани, включително казвам и за българските депутати, и за български военнослужещи, когато получават такива задгранични паспорти, има биометрични данни, за тези тези хора няма? Това ми беше въпросът. Другият въпрос, на който не чух отговор, по отношение на чл. 18, ал. 4, т. 4, за пол в съответствие с Истанбулската конвенция. Ако не се приеме – остава така. Ако се приеме обаче, какво ще пишем? Обещавам на този там, който се обаждаше, няма смелост до дойде тук да говори, че няма да питам Станишев, аз имам собствено мнение по въпроса, което не се формира от това на господин Станишев. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Велков.

Гласували 112 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 20. Предложението е прието. и в цялост на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за преминаване през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42, внесен от Министерския съвет на 31

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедура. Настоящата точка пета от дневния ред – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, да стане точка четвърта, а точка четвърта от дневния ред – Второ гласуване на Законопроект за пазарите на финансови инструменти, да стане точка пета. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Предлагате промяна в дневния ред, така както беше гласувано – четвърта и пета да се сменят. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Десислава Танева – точка пета от приетия дневен ред, а именно: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители да стане точка четвърта,

На заседание, проведено на 25 януари 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2017 г. Законопроектът бе представен от госпожа Маринела Петрова –заместник-министър на финансите. Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за митниците се обуславя от наличието на несъвършенства в съществуващата към момента нормативна уредба и необходимост от уеднаквяване на практиката, както и прецизиране на разпоредбите с цел практическото им прилагане. Един от основните приоритети, изведен в Програмата на правителството на Република България за периода 2017 – 2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите. за съдимост като удостоверителен документ се изисква при постъпване на работа в Агенция „Митници“. В чл. 10, ал. 1 и чл. 10а, ал. 1 от Закона за митниците е налице изискване за удостоверяване на съдебния статус от лицата, поради което се предлага да се регламентира служебното събиране на тази информация структурата на Централно митническо управление се създава нова длъжност „заместник-директор на дирекция в Агенция „Митници“. Предложението за нова ал. 4 е в разпоредбата на чл. 11 и с оглед на обезпечаване правомощията на директора на Агенция „Митници“ предвид оптимизирането на структурата на администрацията на централно ниво. След 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Съюза, уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза,

952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза. С оглед на това със Законопроекта се предвижда издаването на квитанция от митническите органи, когато митническата декларация за стоки, които подлежат на облагане с вносни или износни мита или с други данъци/такси, е направена в устна форма в съответствие с чл.

компетентният орган, който да извършва регистрация на цените на тютюневите изделия, както и да води Регистър на цените на тютюневите изделия – Агенция „Митници“. Налице е също така необходимост от дефиниране на понятието „членове на едно семейство“ за целите на чл. 127, параграф 1,

С цел улесняване процеса по подаване на заявления и издаване на разрешения е необходимо въвеждането на нова разпоредба, която позволява на заявителите да подават заявления за използване на пломби от специален тип до същия митнически орган, компетентен за издаване на разрешението за предоставяне на статус на одобрен изпращач, поради което законова промяна е направена и в този случай. След представяне на Законопроекта се проведе обсъждане, на което членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект. При проведеното гласуване с 14 гласа „за“,

Постъпил е и доклад на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Заповядайте, за да ни запознаете със съдържанието на доклада.

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 декември 2017 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53, внесен от Министерския съвет на 4 декември На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите госпожа Татяна Накова – държавен експерт, отдел „Косвени данъци“, дирекция „Данъчна политика“, и господин Борислав Борисов – заместник-директор на Агенция „Митници“. Законопроектът беше представен от господин Борислав Борисов. Изменението и допълнението на Закона за митниците цели да се приведе националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз, както и да се намали административната тежест за гражданите. С предлаганото допълнение се регламентира служебното събиране на информация относно съдебния статус на лицата при постъпване на работа в митническата администрация. структурата на Централно митническо управление се създава нова длъжност „заместник-директор“ на дирекция в Агенция „Митници“, която ще подпомага директорите на дирекции в специализираната администрация на Централно митническо управление в осъществяването на функциите на административното звено. 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Европейския съюз, във връзка с което със Законопроекта се регламентира образец на квитанция при устни декларации по чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447. Налице е необходимост от дефиниране на понятията „продажна цена на тютюневи изделия“, в тази връзка е предложена промяната в Закона за митниците в т. 34 от Допълнителната разпоредба.

с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53,

Пристъпваме към разисквания. Има ли желаещи народни представители за изказване по предложения Законопроект?

Законът за митниците е устройственият закон на Агенция „Митници“ и законът, който регулира дейността на органите в Агенция „Митници“. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, съгласно мотивите и докладите, които чухме, се цели намаляване на административната тежест и синхронизиране на митническото законодателство със същото на Съюза. Да, нормално е точно в този Закон да има намаление на административната тежест поради причините, които казах, защото това е устройственият закон на Агенцията и законът, който регулира дейността на тази агенция. Именно в тази агенция, като голяма и приходна такава, има има много дейности, които могат да бъдат унифицирани и наистина да бъде намалена административната тежест за гражданите и за бизнеса. Само че тук в Закона с това изменение ни се предлага единствено да отпадне свидетелството за съдимост за постъпващите в Агенцията служители, което се оценява като намаление на административната тежест – единствено и само това, нищо друго по целия Закон за митниците. За мен това е несериозно отношение към приоритета, който сте си поставили като номер едно, а именно приоритета на управляващата коалиция и на управлението за намаляване на административната тежест. Това, че се намалява изискването към служителите на Агенцията не означава, че се намалява административната тежест за гражданите и за бизнеса. Нещо повече. С тези толкова чести промени в Закона за митниците се увеличава административната тежест, защото за последните две години имаме шест или седем изменения в Закона за митниците. Това наистина е увеличение на административната тежест и създава проблеми при администрирането както за Митницата, така, разбира се, и за тези, които оперират и са регистрирани по този Закон. По същество по самия Закон. Предложените промени – да, една част от тях са може би наистина по изисквания на Европейския регламент, но странното е това, че преди повече от година и половина уж въведохме всички изисквания със Закона за изменение и допълнение на съответния регламент, а днес отново имаме предложение по този регламент. Става въпрос за тази квитанция и това, което беше изчетено в докладите. Смятам, че като сериозна администрация Агенция „Митници“, а и Министерство на финансите трябва добре, внимателно да прегледат регламентите и да бъдат направени с един законопроект всички нужни промени в Закона за митниците. Не съм съгласен и няма как да подкрепим предложената промяна в § 3, а именно, че директорите на дирекция от специализираната администрация на Агенция „Митници“ могат да бъдат подпомагани от заместник-директори. Никъде в Закона за митниците не е казано какви директори на дирекции ще има Агенция „Митници“, а единствено и само е посочено, че има директор на Централно управление и заместник-директори, които се назначават от министъра на финансите. Всички останали длъжности са част от Устройствения правилник на Агенцията, който се приема от Министерския съвет. Затова говори чл. 11, в който е направено това допълнение. Смятам, че това допълнение тук няма място и то трябва да отпадне.

Не виждам. Други изказвания? Да. Заповядайте, госпожо Стоянова.

се правят промени в редица закони във връзка с намаляване на административната тежест. Тогава, когато в законите, уреждащи свидетелството за съдимост, се взе решение и направихме базовата промяна, че свидетелството за съдимост единствено и само по електронен път между различните администрации следва да се обменя, а не да се праща лицето или фирмата, или което и да било, за да взима на хартия такова свидетелство за съдимост. Това трябваше да намери отражение в редица други закони, където има подобен текст. Именно в този закон, който в момента разглеждаме, това е текстът. Интерпретациите на господин Търновалийски, че това се отнасяло за служителите на Митницата, нямат никакъв смисъл, да не кажа, че това не е вярно, защото става дума за тези, които кандидатстват да бъдат приети на работа за назначаване в Митницата, но с нещо трябва да се обоснове позицията, която ще заеме след малко БСП, да не гласува Законопроекта. На второ място, той спомена, че, видите ли, отново се приемат промени във връзка с европейски регламенти, които е трябвало да бъдат приети преди година или година и половина. Нека колегите на господин Търновалийски, които са повече в течение, да знаят, че регламентите са жив организъм и те се променят постоянно и всяка една промяна на тези регламенти трябва в някакъв момент да се отрази в нашето законодателство, макар че всички ние знаем, че регламентът има пряко действие и той дори може да не е отразен в нашето законодателство директно, а поражда такова пряко действие. Считам, че това въобще не може да бъде аргумент за това да не се подкрепи Законопроекта. Разбира се, искам да се спра на третия аргумент, който е абсолютно безпочвен. Господин Търновалийски заяви, че, видите ли, в Устройствения правилник, приет от Министерския съвет, е достатъчно да се запише длъжността „заместник-директор на дирекция „Митници“, за да бъде тя факт. Само че преди да се правят изказвания, още повече да се правят предложения между първо и второ четене, каквото намерение господин Търновалийски изрази преди малко за промяна на този текст, е хубаво човек да вземе да попрочете малко повече закони, за да разбере дали това е законосъобразно или това, което той ще предложи, е незаконосъобразно. В случая трябва да Ви кажа, че в Закона за администрацията са разписани какви длъжности има в държавната администрация и там „заместник-директор“ има единствено и само в главните дирекции на съответните държавни учреждения. В случая ние говорим за „заместник-директор на дирекция“, тоест в самия Закон за администрацията няма предвидена такава възможност. Ще кажете, защо? Защото се предполага, че главните дирекции са големите дирекции и всъщност те имат нужда от заместник-директор, който да подпомага управлението. Още повече че в Класификатора на длъжностите в администрацията също няма такъв „заместник-директор“ на дирекция за Агенция „Митници“ да е предвиден, защото в Класификатора ясно и категорично е казано – можете да си направите справка с § 6 от Преходните разпоредби, че използването на други наименования и длъжности е допустимо единствено и само ако това е предвидено в специален закон, а това е специалният закон, който ние днес гледаме. А това дали въобще е необходимо да има заместник-директор, се обосновава от броя на служителите, които работят в тези специализирани дирекции, за които в случая става дума. Ще Ви дам само пример, че примерно в Дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ работят 136 души. В Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ – 123 души. Така че по-ефективното управление, преценката за това, че то би било по-ефективно, ако ръководството на тази дирекция се увеличи с един заместник-директор с необходимите правомощия, е факт. Но за да стане то факт, не е достатъчно да бъде променен Устройственият правилник. То трябва да намери място в Класификатора на длъжностите. И единственият възможен законов начин това да се случи е, когато е предвидено в Специалния закон. Така че, уважаеми колеги отляво, нямате аргумент да не подкрепите този Законопроект. Аз разбирам, че Вашата директива е: „Не подкрепяйте нищо, което е внесено от управляващите“, но все пак е хубаво човек от време на време и да има истински аргументи за подобно действие. Много Ви моля, не от място, имате възможност за реплика. Това беше изказване на госпожа Стоянова. Ако някой има възражения,

Защото, уважаема госпожо Стоянова, не става въпрос за свидетелства за съдимост за тези, които кандидатстват в администрацията, а за тези, които вече са приети и подават документи, за да бъдат назначени. Разликата е огромна. Така че няма нищо общо с намаляване на административната тежест. И аз още веднъж дебело ще подчертая – имате Закон за митниците, устройствен закон на една от големите агенции в страната, закон, който регулира нейната дейност. И единственото, което намерихте като намаление на административната тежест, е свидетелството за съдимост на служителите, които ще назначите. Страхотно изпълнение на приоритетите, които сте си заложили. По отношение на това дали трябва да бъде в Закона длъжността на заместник-директора, или не, аз ще проверя, не съм проверил всичко това, което казахте, и ако е така, окей може и да съм сбъркал. Но да давате от този микрофон квалификации, когато и Вие самата не сте убедена в това, моля Ви, може малко по колегиално да подхождаме, защото наистина в този Законопроект, който е пореден, шести или седми за две години, няма нито ред за намаляване на административната тежест. господин Търновалийски. Има ли втора реплика? Няма. Дуплика, госпожо Стоянова. Заповядайте да отговорите. Господин Търновалийски, понеже ме обвинихте за административната тежест, че не чета, първо трябва да Ви кажа, че преди един служител да е назначен, той просто не е служител на тази администрация, ама, дето се вика, това са подробности в пейзажа. Другото, което Вие предлагате – да няма такъв текст, означава, че единствено и само хартиеният носител и изискването човек да си го извади от съда, трябва да остане единствено и само в този закон, но това са думи, колкото да има какво да кажете. Колкото до заместник-директора, ще Ви улесня, господин Търновалийски, с точните членове, ако искате, за да не ровите по целите закони, а да се съсредоточите точно върху тези членове, които касаят темата, и ще Ви моля, вместо мен да обявявате в некомпетентност или нечетене, Вие да се подготвяте по-добре преди да се изказвате. Благодаря. Благодаря, госпожо Стоянова. Времето напредна. Има ли други изказвания, за да преценим дали ще пристъпим към гласуване? Има ли желаещи за изказвания народни представители? Предлагам тогава да преминем към гласуване на обсъждания Законопроект преди почивката. Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, №

въздържали се 21. Имам предвид, че на таблото е обявено, че предложението е прието, а то не е така, тъй като са необходими 67 гласа. Предложение за прегласуване? Госпожо Стоянова?

Моля, първо да поканите народните представители в залата, защото виждате, че залата е доста рехава, а когато предстои гласуване, е хубаво да вземат да влязат от кулоарите.

Основанието Ви е очевидно. Влизат и в момента народни представители, които не са гласували. Моля, заемете местата си. Отново докладвам обсъждания Законопроект. Гласуваме на първо четене

702-01-53, внесен от Министерския съвет. Уважаеми народни представители, съобщавам Ви за покана за откриването на изложба в Северното фоайе на художника Георги Андонов. Експозицията представя 17 портрета на исторически личности. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Почивка до 12,10